Колеги, продължаваме с Парламентарния контрол. Предстои да отговаря министърът на регионалното развитие и благоустройството господин Николай Нанков. Първият въпрос е от народния представител Манол Генов относно изпълнението на Закона за водите във връзка с провежданата реформа в отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ и одобряването на бизнес плановете на ВиК операторите за новия регулаторен период 2017-2021 г. Заповядайте, господин Генов, да развиете въпроса си.

Моят въпрос, уважаеми господин Министър, е следният. Съгласно разпоредбите на чл. 198р от Закона за водите и за осигуряване на публичност и прозрачност при осъществяване дейността по предоставяне на ВиК услуги, Министерството на регионалното развитие и благоустройството създава и поддържа Единна информационна система за ВиК услугите и Регистър на асоциациите по ВиК и ВиК операторите.

обособените територии, асоциациите по ВиК, ВиК операторите и лицата по чл. 198о, ал. 6, действащи на обособената територия. В друг член – чл. 198у от Закона за водите, са посочени изискванията за реда за подаване на заявления от ВиК операторите за вписване в Регистъра, както и редът за заличаване на ВиК оператори от Регистъра. Съгласно чл. 198х от Закона за водите, условията и редът за създаване и поддържане на Единна информационна система и на Регистъра по чл. 198р се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Към настоящия момент наредба не е приета и регистърът по същия член от Закона за водите не е наличен. На интернет страницата на Министерството е публикувана информация на 6 тази година за ВиК оператори с обособени територии, която не представлява регистър на ВиК по смисъла на цитирания няколко пъти от мен член от Закона за водите.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

оператори“, които Министерството на регионалното развитие и благоустройството има ангажимент да създаде и поддържа за създаване на актуална, подробна и публично достъпна информация за основните субекти във ВиК отрасъла и на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите, разбира се с глобалната цел подпомагане управлението и контрола върху водоснабдяването и канализацията, както и да се улесни пространствената репрезентация на дейностите по планиране, отчет и контрол на инвестициите в отрасъла.

е бенефициент. Реализацията на Единната информационна система за ВиК и Регистър на ВиК операторите и асоциациите по ВиК за нас е от съществено значение за изпълнение на заложените цели в Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за 10-годишния период 2014 2023 г. и по-конкретно за осигуряване на публичност, прозрачност, ефикасност на ВиК операторите при осъществяване на дейността по предоставяне на ВиК услуги. Съгласно цитирания от Вас чл. 198х от Закона за водите, ангажимент на министъра на регионалното развитие и благоустройството е да регламентира с наредба условията и реда за създаване и поддържане на Единната информационна система на регистъра на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите. В процеса на подготовка на техническото задание за Единната информационна система за ВиК услугите и Регистър на ВиК и асоциациите по ВиК са уточнени основните параметри и връзките между тях относно условията, реда и начина за създаване и поддържане на Единната информационна система и на Регистъра по чл. 198р от Закона за водите, които следва да са предмет именно на Наредбата по чл. 198х от Закона за водите, като например обхватът на данните с информационната система, отговорностите за поддръжка на актуално достоверна информация, нивата на достъп на различните видове потребители, както и видовете справки, които ще се генерират. Затова считам, че на този етап не е необходимо да бъдат регламентирани нормативно особени правила за електронни услуги, поради това, че целта на Единната информационна система за ВиК и Регистъра на ВиК операторите и асоциациите по ВиК е именно осигуряване на информация и публичност, а не публично предоставяне на електронни административни услуги. Във връзка с изложеното дотук, както и със Закона за електронното управление и наредбите към него, считам, че условията и редът, които следва да се определят с наредбата по чл. 198х от Закона за водите, са напълно изяснени с техническото задание за възлагане на обществената поръчка и не е необходимо нормативното им определяне. Поради това Министерството ще инициира в кратки срокове

Благодаря, но именно на тези буквички, дето ги наредихме в този чл. 198, аз бях един от противниците, когато се приемаше Законът. Обяснявах тогава, че това е неизпълнимо и е нецелесъобразно. Радвам се, че Вие сте стигнали до този извод

затруднява работата на ВиК операторите по отношение одобряването на техните бизнес планове и техните цени в бъдеще, които трябва да бъдат одобрени, както и инвестиционните им програми. ВиК имат договори с асоциациите, 23 дружества обаче нямат договори. И по смисъла на Закона, като нямат, нали разбирате, че не са ВиК оператори? Трябва да се излезе и от този казус, който е в друг член, мисля, че беше чл. 198о. Така че не само „х“, но да видим и с буквичката „о“ в този член какво ще правим. Надявам се бързо да вземете оперативни мерки по промяна на законодателството, защото наистина неодобряването на бизнес плановете и блокирането на разглеждането

прекалено детайлен разрез се изискват залаганията както на инвестиции, така и респективно програмите програмите – финансово-икономическите и технико-експлоатационните на ВиК дружествата. Може би тук се получава колизията между способността на ВиК операторите да отговорят на изискванията и очакванията на комисарите, но това не е тема, която

до км 286+847, с обща дължина 10,685 км. Заповядайте, господин Владимиров, да развиете въпроса си.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

средно денонощната годишна интензивност на автомобилното движение за 2016 г. е 30 814 преминали МПС-та, в това число леки автомобили, автобуси, лекотоварни, среднотоварни и тежкотоварни, товарни с ремаркета и мотоциклети. Това показва, че трасето е сред най-натоварените пътища в страната. Особено голям проблем са задръстванията в пиковите часове и празничните дни – образувалите се колони са километрични. Наред с това, пътната настилка в участъка Драгичево – Владая е силно компрометирана, с множество мрежести пукнатини и дълбоки ровини. Банкетите са обрасли, отводнителните канали на много места са затлачени или заличени. Уважаеми господин Министър, в свое интервю пред националните медии очертахте като основен Ваш приоритет работата в сектор „Пътна инфраструктура“. Поименно изброихте пътищата от републиканската пътна мрежа, към които ще бъдат насочени усилията Ви. Път I-1 от кв. „Княжево“ до пътен възел „Даскалово“, за съжаление, не беше сред тях. В тази връзка моят въпрос към Вас е: предвиждате ли изработване на проект за изграждане на четирилентов път I-1 от кв. „Княжево“ до пътен възел „Даскалово“,

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Владимиров, в Инвестиционната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“

Технически проект за рехабилитация обаче от 2015 г. Проектът обхваща участъка от кв. „Княжево“ до пътен възел „Даскалово“ по километраж на път I-6, съвпадащ с път I-1 в тази отсечка.

Въвеждането на реверсивно движение чрез изграждане на светофарна уредба в трилентовите участъци предвижда управлението на движението да се осъществява чрез светофари и пътни знаци с променливо съдържание, което позволява режимът на работа да се съобразява с конкретните пътнотранспортни условия, особено в почивните дни, уикендите, като се отчита наличието на пътнотранспортни произшествия, пожар на моторни превозни средства или обект край пътя, аварирали превозни средства, преминаване на автомобили със специален режим на движение, извънгабаритни, превозващи опасни товари, МПС-та, ремонти на настилката или други извънредни обстоятелства. За осигуряване на пешеходното движение са предвидени пешеходни светофарни уредби, които ще пропускат пешеходците само по подадена от тях заявка. Реализацията на проекта може да се осъществи след остойностяване на заложени в проекта строително-монтажни работи и тяхното планиране в бюджета на АПИ през сезон 2018 – 2019 г.

е извършен ремонт на компрометирани места по настилката, отводнителни и ландшафтни мероприятия, подмяна на деформирани ограничителни системи – това са мантинелите, и възстановяване на хоризонтална маркировка. Дейностите са на обща стойност над 220 хил. лв. с ДДС. От началото на тази година до момента за ремонтни работи по настилката споменатия от Вас участък, респективно и от мен, са вложени почти 200 хил. лв. – 193 955 лв. Останалите видове дейности се планират за изпълнение през следващите месеци съобразно бюджетните средства. За улеснение на трафика и повишаване на пътната безопасност в периода на празнични дни в трилентовите участъци от пътя се въвежда реверсивно движение. Това, което е предвидено и по Техническия проект за рехабилитация на пътя – с конкретни светофарни уредби. В момента се извършва, респективно с ограничителни стълбове, две ленти за излизане от София в последния работен ден и първия празничен ден, и две ленти за влизане в София в последния празничен ден.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Нанков, Нанков, за съжаление, не е добре това, че не е заложен за 2017 г. Това е един от най-натоварените пътни участъци от републиканската пътна мрежа на територията на Република България. Той е много по-натоварен и от магистрала „Люлин“, по-натоварен и от „Хемус“, съпоставим е с магистрала „Тракия“. Казах и в началото на своя въпрос, че ежедневно се образуват огромни колони, те започват от „Даскалово“ и завършват Надявам се – Вие споменахте, че има готов проект – действително още в началото на 2018 г. да започне цялостна рехабилитация, защото такава не е извършвана повече от 15 години. На пътя доста често стават тежки пътнотранспортни произшествия. Дано това да не са поредните обещания, защото този въпрос съм го поставял и в предишни парламенти. Имах уверението на предходни Ваши колеги, че действително ще започне цялостно ремонтиране и разширяване. Не чух от Вас за разширяване на

знаете какъв е ресурсът на Агенция „Пътна инфраструктура“, какви са и нуждите пред сектора. Затова винаги съм твърдял, че докато не въведем системата за тол такси, електронни винетки, Вие ще задавате подобни въпроси – аз ще Ви отговарям. Но никога в в пълнота няма да отговарям положително на всички Ваши въпроси, тъй като нужди има и във Видин, и в Добрич, и в Ямбол, и в Кюстендил. Разбира се, това е един от най-натоварените, Вие правилно казахте, участъци републиканската ни пътна мрежа. До известна степен бихме могли да кажем дори, че се обезсмисля добрият проект за автомагистрала „Струма“ – на влизане в София, тъй като знаем какви задръствания, какви опашки се получават, особено в почивните дни. Но за това създаваме временната организация – тази, за която споменах, с реверсивното движение.

Тогава ще говорим за цялостно затваряне на пътя, ако това свлачище бъде компрометирано до степен да наруши нормалния трафик по път І-1. по път І-1. С въвеждането на тол таксите аз съм оптимист, че още през 2018 г. може да бъде заложена рехабилитация на пътното платно, респективно ще имаме и достатъчен

които бихме могли да разгледаме, за натоварване на трафика, засилване на трафика по автомагистрала „Люлин“, с респективно изграждане на нови паркоместа, нови паркинги, продължаване на метродиаметъра до околовръстното шосе

Валентин Мирчов Милушев и Станислав Стоянов Иванов, относно обследване настилката на пътната отсечка Дупница – Самоков. Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! При последното направено обследване на настилката на пътната отсечка Самоков – Дупница е установено, че същата не притежава необходимата носимоспособност – има пропаднали насипи, деформирани участъци, а част от съществуващите подпорни стени са разрушени. Този път е част от Републиканската пътна мрежа Е-79. Трафикът в тази отсечка е изключително интензивен, включително с тежкотоварни автомобили, и съществуват предпоставки за пътно-транспортни произшествия. Във връзка с нарасналото гражданско напрежение, моля да отговорите на следните въпроси: предвижда ли Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в това число Агенция „Пътна инфраструктура“, отделяне на финансов ресурс, необходим за цялостен ремонт на участъка?

– като индикативната стойност за изпълнението е 39 млн. лв. с ДДС. За два малки участъка обаче е необходимо изготвянето на доклад по ОВОС – оценка за въдействие върху околната среда, и подсилване на отчуждителните процедури, тъй като е предвидена трета лента на платното за движение – Нещо, което ще облекчи трафика. Мисля, че в срещите, които сме провеждали в предходни периоди с обществеността на Дупница специално, и на Самоков, третата лента е поставена като основен въпрос и, разбира се, като ангажимент на Агенция „Пътна инфраструктура“. Предвид значението на второкласния път за провеждане интензивното движение на моторни превозни средства, включително тежкотоварни по маршрута Дупница – Самоков, с оглед на влошеното му състояние, обектът е включен – това е добрата новина, в списъка с пътни отсечки, с който Агенция „Пътна инфраструктура“ кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 ¬– 2020 г.”

евентуално провеждане на всички процедури по обжалване, ако има такива, пред компетентни институции – КЗК на първа инстанция, Върховния административен съд на втора. За Софийска област мога да кажа какво е направено към момента, но това са палеативни мерки, това са текущите ремонти. В рамките на тази година в бюджета понастоящем са осигурени малко над 150 хил. лв. на територията на област Кюстендил, с което е извършен текущ ремонт в най-критичните участъци, а още толкова, малко повече дори – 200 хил. лв., ще бъдат отделени за участъка в Софийска област отново за текущ ремонт, но това са палеативни мерки до одобряване на финансирането, по-скоро не на финансирането, а на приключване на

Благодаря, господин Председател. Благодаря, господин Министър, за изчерпателния отговор! Радвам се, че по Проекта „Дупница – Самоков“ пътят е включен в програмата на следващата година. Този път е от изключително важно значение не само за местното население от Кюстендилска и Софийска области, респективно Дупница и Самоков, този път е и от изключително важно значение за всички гости и туристи, които желаят да посетят този невероятен край от българската страна. Ще отбележа, че в тази част на страната се намират такива обекти като курортен комплекс „Боровец“, „Мальовица“,

И аз Ви благодаря, господин Милушев. Господин Министър, искате ли дуплика? Не. Преминаваме към следващия въпрос към министър Николай Нанков. Въпросът е от народните представители Драгомир Велков Стойнев и Никола Илиев Динков относно крайно тежкото аварийно състояние на Републикански път ІІІ-559 Полски градец – Тополовград – село Устрем. Господин Динков, Вие ли ще развиете въпроса? Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Министър! Въпросът ни е относно крайното тежко аварийно състояние на третокласния път 559 – село Устрем – Тополовград, област Хасково – до село Полски градец, Старозагорска област. Уважаеми господин Министър,

и от народни представители. Пътят е в окаяно състояние. Жителите на Тополовград са лишени от достъп до град Стара Загора, където се намират седалищата на много държавни организации, а така също и Университетската клиника за квалифицирана медицинска помощ. По този път пътуват ежедневно над 900 човека от община Тополовград до ТЕЦ „Марица Изток“ – 1,

ежедневно от селата до училището на общината. Затруднен е графикът за учебните занятия, защото понякога се налага да пътуват в тъмната част на денонощието. Този път ежедневно е предпоставка за много пътно-транспортни произшествия и за повреди на моторните превозни средства. Красноречиво доказателство за лошото състояние на пътя е и фактът, че на няколко места има направени отбивки за преминаване през нивите, за да се избегне пътуването по така наречения „републикански път“. По този въпрос има много писмени и устни обещания както от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, така и от съответните институции, които имат отговорност за пътната инфраструктура, и тези документи се намират у мен.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Динков, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“ сме предприели необходимите действия, с оглед намиране решение на проблема. Няма да поемам ангажименти респективно, които няма да изпълня. Предстои и съответно да видя какви са документите при Вас относно бивши такива. Потвърждавам поетия ангажимент за осигуряване на добра пътна комуникация на местното население, работещо в предприятието по миннодобивната промишленост и производството на електроенергия в този район. Именно затова АПИ възложи изработването на технически проект за основен ремонт на две отсечки от пътя, който цитирате, с обща дължина от 23 км от третокласния път. Техническият проект е готов, предстои оценката за съответствие на Проекта, съгласно Закона за устройство на територията и остойностяване на предвидените строително-монтажни работи. Пътят от село Полски градец – Тополовград – село Устрем, е включен в приоритизирания списък с пътни отсечки на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“. Към момента договореният финансов ресурс по програмата

За повишаване събираемостта на средствата за пътища, които да бъдат реинвестирани в пътната инфраструктура и за повишаване на пътната безопасност, се предвижда въвеждане на смесена система – това, което винаги отговарям, за плащане при преминаване през републиканската пътна мрежа: тол такса за тежкотоварни автомобили и електронни винетки. При размерите на събираните такси от Агенция „Пътна инфраструктура“ в рамките на около 30 млн. лв. на годишна база понастоящем, ние ще имаме почти по-голям ресурс още първата година. Така че не само настоящата пътна отсечка, а всички останали, за които задавате въпроси, които виждам с ежедневните, сега стана с ежеседмичните си по-скоро визити в различни краища на България, ще бъдат рехабилитирани. Факт е обаче, че някои от въпросите може би не трябва да бъдат задавани само към

Уважаеми господин Министър, отговори по този въпрос има от 2010 г. насам от Агенция „Пътна инфраструктура“, от Министерството на регионалното развитие и и всички остават за убеждението, че едва ли не на следващата година ремонтът и рехабилитацията на този път ще започнат, но това не се случва. В миналото Народно събрание госпожа Лиляна Павлова като министър на регионалното развитие и е отговорила, че: „за следващата година този път се предвижда да бъде ремонтиран“. Сега разбирам, че това се отлага за следващата година и дай, Боже, да е така. така. Когато говорим за демографска криза, когато говорим за гранични райони, един от най-важните фактори да не се обезлюдяват тези райони, е добрата инфраструктура. Аз ще продължавам да питам до тогава, до когато този въпрос намери решение, така че жителите на Тополовград да могат безпрепятствено да ползват този път за отиване на работа и за други социални услуги. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Динков. Господин Министър, желаете ли думата за дуплика? Заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Господин Динков, Ваше право е наистина да бъдете проактивен, да защитавате интереса на местната общност, да задавате въпроси. Наше задължение е е да предоставяме качествена услуга и да поддържаме републиканската пътна мрежа наистина в задоволително състояние. Аз отчетох какви са реалностите към момента. Те не са от днес, не са от вчера, не са от последните пет години. Около милиард нужди на годишна база при 300 млн. лв приходи. лева приходи при винетната система! Дори с високата цена на винетката – при 97 лв. годишни винетки, за леките автомобили! Питайте обаче не само министъра, питайте Вашите колеги от видинско, врачанско, от монтанско, от Добрич, от цяла Северна България, пък и от цяла Южна България: в техните избирателни райони няма ли подобни пътни отсечки? За наше огромно съжаление има и аз споменах какъв е инструментариумът, какъв е подходът, които ще дадат решение на този проблем.

и всичко останало е през бюджета на АПИ или заемни инструменти. Нашата основна цел е: максимално бързо внедряване на тол системата; по милиард приходи на годишна база и тогава бъдете сигурни, че този въпрос ще откънти назад във времето, тъй като пътят ще бъде в перфектно функционално състояние. Палиативни мерки специално за третокласния път, за който коментирате, от село Устрем до Тополовград, Тополовград, текущата рехабилитация, текущият ремонт с палиативни мерки, които наистина се опитваме да направим... Знаете политиката на АПИ не е политика на кръпките, ремонти на парче, а цялостна реконструкция и добра поддръжка. Така и трябва да бъде напред във времето. Няма да даде добър ефект, няма да е решение – ще закърпим един участък, ще преасфалтираме отново и ще запълним дупките, а догодина пак ще си задаваме същите въпроси. Пълна рехабилитация, ако има бюджет и средства

Следващият въпрос към Вас отново е свързан със състоянието на пътната мрежа в страната. Той е от Надя Спасова Клисурска – Жекова и Йордан Стоянов Младенов. Госпожо Клисурска, Вие ли ще развиете въпроса? Заповядайте.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

На нейна територия има няколко минерални извора. Разположена е в един от най-големите розопроизводствени райони. Там се намира и тракийският култов комплекс „Жаба могила“. Всички тези неща са предпоставка за един засилен туристически интерес в последните години към нея и нейния туристически потенциал. Развитието на туризма е приоритет и основа за развитие на стабилната местна икономика. Изграждането и поддържането на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията, включително и републикански пътища свързващи населените места с тези туристически обекти, за които споменах, за от решаващо значение. Както сте запознат, единствената транспортна връзка на община Стрелча с областния център Пазарджик се осъществява по републиканските пътища номер 606 и номер В момента изключително лошо е състоянието на път 8003 в участъка с дължина около 17 км от село Блатница през село Смилец, село Дюлево до връзката му с път номер 606. Не е за пренебрегване и фактът, че пътят откъм Пазарджик за Копривщица минава през Стрелча. И Копривщица е една наистина атрактивна туристическа дестинация. През 2014 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ започна превантивния ремонт на пътя и средства бяха осигурени, но вследствие от големите дъждове във Варна бяха отклонени средствата и този път беше реализиран само в 50 метра участък. Оттогава минаха три години. Все още липсва визия за финансирането и продължаването на този участък. Изключително лошо е неговото състояние, почти е неизползваемо и хората заобикалят през Панагюрище и бият повече от 20 км, за да стигнат до Стрелча. Има деформирани, пропаднали участъци и много предпоставки за пътнотранспортни произшествия. Предварително зная…

моля, съобразявайте въпросите си с времето, което е предвидено в Правилника. Заповядайте, господин Министър. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Клисурска, Вие искате от мен да Ви дам визия за конкретната пътна отсечка. С оглед на отговор на бъдещи въпроси Ви давам визия за цялостното развитие на пътната инфраструктура – и републиканската такава, в България, така че няма да направя изключение за конкретния път. Визията е една и съща: тол такси, електронни винетки, 1 млрд. лв. приходи и то за сметка на транзитно преминаващите, основно тежкотоварни автомобили, през страната.

при възможност, те наистина също са в лошо експлоатационно състояние. Няколко думи само конкретно за пътя: участъкът от третокласния път 3-8003 между населените места Блатница – Смилец и Гюлево, с дължина около 15 км не е основно ремонтиран почти 40 години. За съжаление, много са пътните отсечки от третокласната републиканска пътна мрежа с наистина неотложна нужда от ремонт, повече от 35 – 40 години нерехабилитирани. През 2014 г. това, което споменахте – завършен е превантивен ремонт на малка отсечка от около километър, не 50 метра! Стойността на ремонтните дейности е около 500 хил. лв., разплатени в края на годината. Държа да подчертая – през декември месец. За участъка няма изготвен технически проект, за съжаление, но предвид ниската интензивност на движение средно денонощната интензивност е под 900 автомобила – 846 автомобила на денонощие, както и поради стеснената бюджетна рамка – това, което се опитвам във всички отговори да обясня и това е факт, това не е моя приумица,

са необходими около 8 млн. лв. с ДДС – 7 млн. 800 хил. лв. с ДДС, като към днешна дата стойността подлежи на актуализация именно поради рехабилитацията на малка част от пътя, а е и нормално да остойностим със знак надолу инфраструктура“ полага грижата да поддържа отсечката по Програма „Текущ ремонт и поддържане“, палиативни са тези мерки – знаете, съобразно бюджетните средства по Програмата. С оглед осигуряване безопасността на движението през юли тази година се предвижда извършване на ремонтни работи по настилката, отводнителни и ландшафтни мероприятия, свързани наистина с подобряване най-малкото на безопасността при придвижване по настоящия път. Изпълнените дейности, именно ремонт на настилката, отводнителните и ландшафтните мероприятия, възстановяване на отводнителните системи, знаци и маркировки, вложени средства за поддържане на пътната мрежа – републиканската такава, в област Пазарджик, са на обща стойност от около 4 млн. лв. с ДДС. През 2017 г. за превантивен ремонт в Пазарджишка област, за целево финансиране сме предложили следните два участъка с доста по-голям интензитет на трафика,

госпожо Клисурска, за реплика. Уважаеми господин Министър, аз със сигурност зная, че очаквате, че не съм доволна от отговора. И то не поради факта, че смятате, че сте доста аргументиран и имате основание да ми отговорите по този начин, а защото един от аргументите е свързан с трафика по този път. Този път е реално неизползваем и затова трафикът е изключително нисък. Хората заобикалят през Панагюрище и увеличават прехода си към Стрелча и точно поради тази причина трафикът е толкова нисък. Надявам се наистина в полезрението на Министерството през следващата бюджетна година да помислите наистина за цялостен ремонт на пътя, а не такива превантивни мерки, защото Стрелча се нуждае от този път, за да развие своя туристически потенциал. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Клисурска. Господин Министър, желаете ли дуплика? Заповядайте.

И затова приоритетно към тях насочихме ресурс. Ще направя всичко възможно, разбира се, и с колегите от Агенция „Пътна инфраструктура“, през 2018 г. да осигурим финансиране. Знаем колко е важен, както и N на брой други отсечки от третокласната републиканска мрежа. И отново ще си повтарям като мантра, извинявайте за което, тол такса или електронни винетки. Ще имаме ресурс, ще направим устойчив пътен сектор, устойчив – от гледна точка на финансови възможности, толкова колкото са нуждите, колко ще разходва секторът, колко да генерира като приходи, и ще ще повтарям, и ще потретвам отново – не за сметка на българските граждани, тези, които ползват леки автомобили. Цената по никакъв начин няма да бъде променяна със знак повишаване, с функция „повишаване“. Напротив, говорим наистина за справедливия модел

Преминаваме към следващия въпрос. Той е от народния представител Иван Николов Миховски относно ремонт на третокласни пътни отсечки от републиканската пътна мрежа на България. Не са уточнени отсечките. Вероятно Вие ще ги конкретизирате. Заповядайте.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 Плевен, Ловеч и Пловдив. Пътната отсечка между град Луковит и село Румянцево е част от първокласен път от републиканската пътна мрежа на България. Участъкът Рибарица – Тетевен – Ябланица и Голяма – Желязна – Борима – Дълбок дол и гара Добродан, са третокласни пътни отсечки от републиканската пътна мрежа на България. На гореизброените отсечки не е извършвано основен ремонт повече от 15 години. Придвижването по тях е рисково и създава условия за пътнотранспортни произшествия. В тази връзка въпросът ми към Вас, господин Министър, е: предвижда ли се скоро основен ремонт на пътните участъци и съществува ли проектна готовност за пътните отсечки? Кои са възможните източници за финансиране?

За посочените от Вас участъци на територията на област Ловеч Ви представям следната информация. По първия път, който цитирахте – II-35, второкласния път, участъците на входа и изхода на град Троян, една от двете невралгични части на територията на област Ловеч от второкласния път, последният ремонт на участъка е извършен през 2000 г. Странно е защо е толкова лошо качеството на отсечката, между другото. Необходима е рехабилитация, разбира се, основен ремонт, експертна оценка за превантивен ремонт на тези участъци на входа и изхода на Троян с дължина над 4 км.

участък, и през общинския център на град Луковит. Необходим е основен ремонт на участъка, тъй като последният е извършен през 1996 г. – двадесет и повече години. За участъка на първокласен път, имам предвид, не говорим за второкласен или за третокласен, за участъка между Луковит и село Румянцево има готов технически проект от 2012 г., който трябва да бъде ревизиран и допълнен по отношение на предвидените ремонтно-изпълнителни работи. По експертна оценка за превантивен ремонт на участъка от границата с област Плевен до село Румянцево с дължина почти 14 км са необходими около 9 млн. лв. с ДДС. Третокласният път-402, участък от границата на първокласния път 1-4 София – Варна, през Борима, Дълбок дол, гара Добродан е с най-голяма чувствителност към този път. Той обслужва и община Той обслужва и община Угърчин и село Лесидрен. Необходима е рехабилитация и основен ремонт, като за пътя има готов технически проект за основен ремонт през 2011 г., който трябва да бъде ревизиран и допълнен по отношение на предвидените ремонтни и строителни работи. По експертна оценка за превантивен ремонт на целия път

Становището на експертите за отсечката при село Рибарица – Тетевен е, че не може да се извърши превантивен ремонт по линията на текущото поддържане, тъй като по трасето има тесни съоръжения – пет мостови такива, които трябва да бъдат уширени. Разбира се, необходимо е изготвянето на технически проект за рехабилитация. Посочените отсечки се поддържат от Програмата „Текущ ремонт и поддържане“ на АПИС съобразно бюджетните средства на програмата – крайно недостатъчни. Пак ще коментираме темата: ТОЛ-системи, електронни винетки и така нататък. Само да Ви успокоя, че в бюджета през 2017 г. първокласният път I-3, участъкът

Спекулативно се твърди в местната общност, че този път е изваждан от някоя оперативна програма, преместван в друга от не знам си кой в минали етапи на управлението.

Господин Министър, благодаря Ви за изчерпателния отговор. Съжалявам, че не можем и ние като колегите от БСП да ползваме по-удължено време, за да получим малко повече информация.

Две неща ми направиха впечатление във Вашия отговор. Първият е така нареченият „чувствителен участък“ от гара Добродан до Голяма Желязна. Вие знаете, че причините там са две: едната е изключително тежкото състояние на пътния участък и втората са дългогодишните надежди, които бяха давани на жителите на това населено място, които така и не се реализираха. Колкото до входа и изхода на Троян, знаете, че Троян догодина ще празнува своята годишнина и ще се радваме да посрещнем своите гости с обновен вход. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Миховски. Господин Министър, желаете ли дуплика? Не. Преминаваме към следващия въпрос – последен за днешния парламентарен контрол, от народните представители Надя Спасова Клисурска-Жекова Йордан Стоянов Младенов относно финансирането и изграждането на Западен околовръстен път на град Пазарджик. Заповядайте, госпожо Клисурска. Западен околовръстен път на Пазарджик фигурира както в общинския, така и в областния план за развитие. Той е идентифициран като приоритет от Агенция „Пътна инфраструктура“ още през 2014 г., защото е важна пътна артерия, през която ще преминава на практика целият пътникопоток и най-вече тежкият трафик от Южна Гърция към нас. Фигурира и в проектите на областта на транспорта и транспортната инфраструктура, ключови за Южен централен район през програмния период 2014 – 2020 г. През Пазарджик е най-прекият път до София и Пловдив като дестинация към Северна България. Има одобрен общ устройствен план, в който е предвидено трасе за изместване на път II-37, като западен обход на града, осигуряващ връзката от и към автомагистрала Тракия. Трасето на пътя е резервирано и попада изключително върху общинска собственост. До сега е изграден само мост като елемент от предвидения общ устройствен план, свързващ пътя с автомагистрала Тракия и с бъдещото трасе II-37. Сегашното трасе на републиканския път II-37 преминава през централни улици на Пазарджик, които не отговарят на условията за безопасност на движението и не могат да поемат трафика от тежкотоварните превозни средства. Всичко това води до бърза амортизация на пътната настилка и до повишаване нивото на запрашаване. Община Пазарджик е изготвила проектна документация, представляваща работен проект за първия етап и подробен устройствен план за втори и трети етап на Западен околовръстен път. Проектът е от изключителна важност за общината, но неговата реализация е извън финансовите възможности на общинския бюджет.

планираха и проектираха подобен вид пътища. Ние ги планираме и проектираме поне за 20 години от демократичните промени. Виждам, че и Вие сте узрели да коментираме темата с околовръстните пътища – транзитният трафик да бъде извеждан от централните градски части, да бъде респективно насочен по околовръстни пътища на големите градове. Участъкът през града се характеризира с висока интензивност на движение,

АПИС съвместно с община Пазарджик – голяма подкрепа имаше от община Пазарджик, се разгледаха възможностите за изнасяне на трафика извън централната градска част. Направени са проучвания и е изработен предварителен проект на община Пазарджик с цел определяне на техническо възможно решение за извеждане на трафика извън границите на града.

и началото на гр. Пазарджик. Дофинансирането на обекта не е могло да се извърши с бюджетни средства на АПИ поради ограничения бюджет на рамката на Строителната програма за агенцията за 2014 г. Екипът на МРРБ се, с АПИ работят в тази посока с нашето правителство. Да не повтарям отново – тол такси, електронни винетки и така нататък, ще се довърши проектната готовност, ще си довършим етапа на проектиране не само за западната част, напротив, да се извършат отчуждителни процедури и при осигурено финансиране – споменах много пъти в предишните си отговори какъв е начинът за финансиране – последователно ще реализираме всички обекти от републиканската пътна мрежа, включително и обходите на

не само сега, а и в миналото, нашата парламентарна група е узряла за околовръстните пътища. Не зная от къде е породено мнението Ви, но тук се объркахте. Смятам, че задоволителният отговор на Вашия въпрос би бил евентуалната Ви визия през 2018 г. да планирате частично или етапно изграждане на западния околвръстен път, за да може в рамките до 2020 г., както сте го фиксирали в стратегическите документи, той да бъде реализиран изцяло. Наясно съм, че сме седмата по големина област в България, но това не е от съществено значение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, госпожо Жекова. Господин Министър, желаете ли да вземете дуплика? Благодаря. Уважаеми народни представители с този въпрос дневният ред за днешния парламентарен контрол беше изчерпан, с което